Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora in prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Državni zbor bo odločal po naslednjem vrstnem redu: 14.,

Nadaljujemo s **prekinjeno 14. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga sklepa o soglasju k spremembam in dopolnitvi Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.** Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, ki se glasi:

Navzočih je 81 poslank in poslancev, 80 jih je glasovalo za, proti pa nihče. (Za je glasovalo 80.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s **prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o pospešitvi postopkov za realizacijo vseevropskega prometnega omrežja v okviru nujnega postopka.** Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

proti pa nihče. (Za je glasovalo 52.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je zakon sprejet in ta točka dnevnega reda zaključena. Nadaljujemo s **prekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani v okviru skrajšanega postopka.** Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, odločamo o predlogu zakona. Glasujemo.

Nadaljujemo s **prekinjeno 6. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika.** Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

Pustite naše otroke pri miru! V NSi ne bomo dovolili, da LGBT aktivisti našim otrokom v vrtcih ali šolah govorijo, da obstaja 76 spolov. Tisti, ki to počnejo proti volji staršev, morajo in bi morali biti sankcionirani. Samo poglejte dva viralna primera in posnetke iz prejšnjega tedna. Na enem je Niko Kovač aktivistka Linn Julian Koletnik opozorila, da splav opravljajo tudi moški. Očitno se bo 8. marec sedaj lotil in zavzemal tudi za varen in dostopen splav za moške po vsej EU. Na drugem, ki smo ga tudi vsi videli, pa vidimo lezbično aktivistko, ki prepričuje svojo hčerko, da nima atija, da ima dve mamici. In ti LGBT aktivisti hočejo priti v slovenske šole in vrtce po naše otroke. Jaz ne dovolim, da moje otroke razne legebitre indoktrinirajo z raznimi gender ideologijami. V NSi bomo naredili vse, da jim to preprečimo.

kot prva od jugoslovanskih republik in s tem dala velik zgled tudi ostalim, ostali v vzhodni Evropi pravzaprav. Torej homoseksualnost ni kaznivo dejanje. živimo v 21. stoletju in ne v času inkvizicije. Zakon, kot ga vi predlagate

v smislu napada, ostrega napada na človekove pravice in svoboščine je prav perverzno, oprostite. Seveda zakona ne bom podprla.

kjer bomo izvajali tabuje, skrivali realnosti pred mladino, kot da pač neke stvari ne obstajajo v družbi samo zato, ker se je pač neka konservativna politična opcija na ta način opredelila in odločila. Šola je prostor, kjer morajo biti otroci seznanjeni z družbenimi realnostmi. In del družbenih realnosti je tudi to, o čemer vi tako težko govorite oziroma proti čemur imate tako hude predsodke. In kot je povedala že kolegica Greif, če se zgledujete naenkrat po Putinovih politikah, potem ne vem, zakaj po drugi strani Putina obsojate. Pač očitno ste v tej liniji, kot je v liniji Putin, Orbán in podobni voditelji, vemo kakšnih držav – izjemno represivno naravnanih do ljudi. In hierarhije človekovih pravic ni, to sem vam danes že razložila, nobena pravica ni nad drugo človekovo pravico, zato se ne morete sklicevati na to, da so otrokove pravice neka posebna kategorija. Seveda, vse pravice je treba varovati, ampak to ne sodi v polje varovanja človekovih pravic. da otrok ne bi educiral in informiral v šoli in bi izvajal tabuje, je pa res smešno. Ali mislite, da bodo v dobi interneta ubežali informacijam o tem? Nasprotno, s svojo tabuizacijo boste povzročili zmešnjavo, ki ne bo pripeljala nikamor. Seveda bom glasovala proti. Jaz vas lepo prosim, če je lahko malo miru takrat, ko obrazlagamo glas, da smo toliko spoštljivi do kolegov, ki to pravico izkoristijo. Še kdo morda?

Slovenija je že ratificirala, treba se je pa držati vsebine zakona. Stroka je povedala svoje, vse je ustrezno urejeno že v naši zakonodaji, vse evropske direktive in konvencije so že implementirane v naše pravo in ustrezno sankcionirajo storilce kaznivih dejanj zoper vse oblike, katere so pač navajali predlagatelji. Se pravi, zadeva, materija je že ustrezno urejena in nikakršno … to pa je zgolj neko populistično navajanje, izvajanje desnice, da bi, jaz menim, odvračala pozornost od tega, kar se dejansko dogaja pri nas. Vlada Roberta Goloba je znižala stopnjo brezposelnosti, o tem raje govorimo. Imamo rekordno v zgodovini Slovenije, junija je bila najnižja v zgodovini. Inflacijo

Predvidevam, da boste proti, a ne? Ker ste pozabili povedati obrazložitev glasu. Ima še kdo? Kolegica Dimic, izvolite. Hvala lepa. Starši imajo edini pravico odločati o vzgoji svojih otrok. Nihče drug. Nihče drug in nobeni aktivisti. In šola mora biti prostor, kjer ne bo nobene ideologije. Nobene ideologije, ne verske ne ideologije spola. Nobene ideologije v šoli. Zato v Novi Sloveniji vedno poudarjamo in vztrajamo, še enkrat poudarjam, da imamo le starši pravico, da odločamo o vzgoji svojih otrok in na kakšen način jih bomo vzgajali, tudi po Ustavi.

REBERŠEK (PS NSi):** Hvala lepa za besedo. Jaz sem mislil, da se bomo leta 2024 pogovarjali o letečih avtomobilih, ne pa o tem, da moški lahko rodijo otroka. Če mislite, da moški lahko rodi otroka, lahko tako mislite, ampak ne tega razlagati našim otrokom v šoli. Zakon bom podprl. Hvala. Izvolite, kolegica Sukič, postopkovno. Višek širjenja spodbujanja nekega sovraštva, manipulacije z ljudmi. Mislim, kdo sploh govori o tem, da naj moški rodijo otroka? Nihče! Ampak v teh, oprostite, zbledelih umih, nastajajo takšni konstrukti in potem to širijo med ljudi. In to se ne sme

da s tem nehamo. Druga stvar je pa, ja, res je, da imajo samo starši pravico vzgajati svoje otroke. Je pa tudi res, da so tudi starši tisti, ki škodijo svojim otrokom včasih, in zato imamo državo, ki otroke zaščiti. Tako da delamo v največjo korist svojih otrok vsi po svojih najboljših možnostih, verjamem, tukaj. Se ne strinjamo, ampak lahko se ne strinjamo kulturno. Ne, sem samo povedala svoje stališče glede postopkovnega, na kar je kolegica Sukič opozorila. In sem samo želela, če se že ne strinjamo, da se ne strinjamo spoštljivo.

v primerjalni analizi, ki smo jo dali, smo jasno napisali, kako imajo to urejeno zahodne demokracije, Avstrija, Italija in Francija, ki je, bi rekel, pojem libertarnosti. In povsod je ponujanje takih stvari, ki jih pri nas z zakonom prepovedujemo, opredeljeno kot kaznivo dejanje. Kot kaznivo dejanje. In jaz mislim, da v sodijo vsebine, ki so vrtcu in šoli primerne. LGBT aktivizem pa podobne zgodbe, pa se naj dogajajo tam po 18. letu, ko so ljudje opravilno sposobni in lahko sami presojajo o svoji usodi, ne pa tega ponujati v vrtcu, kar se zdaj počne, ali pa osnovni šoli in se na tak način vpliva, poskuša vplivati na mladino. To je nedopustno. In to bi lahko bilo tudi pri nas ali pa bi moralo biti tudi pri nas kaznivo dejanje. Ker kršitve teh postulatov, konvencij in tudi ustave, slovenske ustave, bi moralo biti kaznivo dejanje. In naš zakon samo to opredeljuje, zato bom tudi podprl.

in bizarnem zakonu – žal ga ne morem potrditi nikakor. Bi pa še enkrat poudaril, da s tem zakonom ali z njim ali brez njega pač staršem ne jemljemo nikakršne pravice pri vzgoji njihovih otrok. Drugič pa, pogovarjamo se o tem, da bi opredelili kaznivo dejanje kot nekaj, kar je zakonska pravica. In govoriti o tem, da je nekaj legalnega v Sloveniji in da ni problematično, bi zdaj kaznovali. To je popoln bistroumen nesmisel, zato tudi takega zakona ne morem potrditi. Hvala. Gremo sedaj na glasovanje, in sicer odločamo o naslednjem sklepu: Predlog zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

zakonodajni postopek o predlogu zakona končan in tudi ta točka dnevnega reda zaključena. Nadaljujemo s **prekinjeno 10. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga odloka o strategiji upravljanja naložb države.** Ker k dopolnjenemu predlogu odloka amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu odloka. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada pa me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog odloka neusklajen. Glasujemo.

81 poslank in poslancev je navzočih, 51 jih je glasovalo za, proti pa 30. (Za je glasovalo 51.) (Proti 30.) Ugotavljam, da je odlok sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s **prekinjeno 11. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga odloka o notranji organizaciji služb Državnega zbora.** k predlogu odloka matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji k prehodnim končnima določbama niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu odloka. Glasujemo.

Nadaljujemo s **prekinjeno 12. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031.** Ker k dopolnjenemu predlogu resolucije amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu resolucije. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na

Hvala. V Poslanski skupini Levica bomo predlog nove resolucije o nacionalnem kulturnem programu podprli med drugim tudi zato, ker ta program na več točkah omenja to, to, da državo jasno zavezuje k spoštovanju manjšin, vključevalnih politik in spoštovanju človekovih pravic na splošno. Konkretno so pravice italijanske in madžarske narodne manjšine omenjene v kontekstu prvega stebra temeljnih ciljev, to je Kultura za povezovalno družbo. Obe manjšini sta omenjeni pod stebrom Zagotavljanje kulturne raznolikosti. V poglavju Kulturne raznolikosti in človekove pravice je jasno zapisano, da si mora država prizadevati za skrb in dialog z obema skupnostma, za oba javna zavoda madžarske in italijanske skupnosti, ki ju ministrstvu podpira s svojimi sredstvi, z državnimi sredstvi. Zapisana je zaveza, da bo ministrstvo še naprej podpiralo aktivnosti izvajalcev iz obeh skupnosti ter digitalni dostop. Poseben pomen daje resolucija tudi ostalim manjšinam - romski etnični skupnosti, narodom bivše SFRJ, nemško govoreče etnične skupnosti in drugim. Tako da bomo, kot sem že v stališču povedala, resolucijo soglasno podprli. **PREDSEDNICA MAG.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

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 4. členu. Če ta amandma ne bo sprejet, postaneta amandmaja istega predlagatelja k 8. in 11. členu brezpredmetna, saj so amandmaji vsebinsko povezani. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 5. členu. Glasujemo.

Ker amandma Poslanske skupine SDS k 4. členu ni bil sprejet, sta postala amandmaja istega predlagatelja k 8. in 11. členu brezpredmetna.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

amandmaje? Ne. Prehajamo na **tretjo obravnavo** tega predloga zakona. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev in vas obveščam, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista obvestili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona

zdaj bomo pa končno prišli od besed k dejanjem oziroma tisto, kar smo poslušali pred volitvami, da bomo prišli do nekih konkretnih dejanj. Z razočaranjem ugotavljam in to je treba tudi povedati našim državljanom, da novih stanovanj enostavno ne bo. Rezali boste še naprej trakove tistih stanovanj, ki smo jim tlakovali pot v času naše vlade. Zakon ste odprli samo zato, ker vas je Ustavno sodišče pozvalo, ker vas je Ustavno sodišče pozvalo, da se lastnikom stanovanj, ki jim je bila v prejšnjem času stanovanjska pravica oziroma stanovanje odvzeto in po denacionalizaciji vrnjeno, da se omejuje pravica do razpolaganja z lastno stvarjo in pravica iz dobička iz naslova najemnin. V naši državi se lastnik stanovanja enostavno ne more sam odločiti, kaj bo naredil s svojim stanovanjem. Še več, stanovanje mora oddajati po neki neprofitni najemnini, do tržne najemnine pa je še precej daleč. In zdaj se bo minister odločil, kako velik znesek bo država dala takšnemu lastniku stanovanj, in sploh ne bo prišel do tržne najemnine. To je vaše vrhunsko menedžeriranje. Dejstvo je, da ta zakon, ki ga imamo danes pred sabo in o katerem bomo zdaj glasovali, ne rešuje ničesar. Rešuje pa vaše lojalne kadre. Ustanoviš tri nova ministrstva in zaposliš armado nevladnikov. Enako pa je tudi pri stanovanjskem zakonu. 30 tisoč stanovanj ne bo, bodo pa tri nove zaposlitve za Levico v upravi Stanovanjskega sklada. Podobno je bilo tudi na depolitizirani RTV. Baje imamo zdaj boljšo, depolitizirano RTV in štiričlansko upravo namesto generalnega direktorja, rezultat pa sami veste, kakšni – vsi štirje za dvig RTV prispevka. Čeprav imate v Levici polna usta besed o najšibkejših, ste spisali zakon, da bodo ljudje, ki živijo v denacionaliziranih stanovanjih, imeli prednost pri javnih razpisih za dodelitev neprofitnih stanovanj, in to ne glede na socialni položaj. In ta socialni položaj teh ljudi se je lahko v 30 letih bistveno, bistveno izboljšal. In na ta način se pa res jemljejo stanovanja tistim, ki bi bili sicer do njih upravičeni, in ti bodo imeli prednost pri neprofitnih stanovanjih. In tako rešujete stanovanjsko stisko v Levici. Sem mislil, da se v Levici zavzemate za tiste najšibkejše, za revne, pa vidim, da se zavzemate za bogate. Eno je tisto, kar Levica govori v opoziciji, drugo je tisto, kar Levica dela v koaliciji. V Novi Sloveniji predloga zakona ne bomo podprli. Hvala.

da niso za to, da bi začeli reševati stanovanjsko problematiko. V koaliciji pa smo dosegli, da bo Republika Slovenija prvič v zgodovini svoje države preko republiškega sklada občinam in neprofitnim stanovanjskim organizacijam zagotovila ugodna dolgoročna posojila, da bomo lahko po celotni Sloveniji zagotovili gradnjo novih javnih najemnih dostopnih stanovanj. Mi bomo v Poslanski skupini Svoboda seveda zakon z veseljem podprli, ker je to eden ključnih korakov, da začnemo naslavljati stanovanjsko problematiko, in to je eden ključnih ukrepov s katerimi naslavljamo stiske predvsem mladih. Hvala lepa. Kolegica Sukič, v svojem imenu? Je še kdo v imenu poslanske skupine? Imate vi v imenu poslanske, kolega Černač? Izvolite, kolega Černač. Tako kot smo povedali že v razpravi, smo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke pričakovali, da bo novela Stanovanjskega zakona nadaljevala ukrepe, ki so bili sprejeti v času prejšnje vlade v obdobju 2020–2022 oziroma z novelo Stanovanjskega zakona v letu 2021, ki je z drugačnim modelom oblikovanja neprofitnih najemnin nekako postavila temelje za kontinuirano stanovanjsko neprofitno gradnjo. Dodatni temelji so bili postavljeni s sredstvi Sklada za okrevanje in odpornost, preko katerega se v Republiki Sloveniji gradi tisoč 32 neprofitnih najemnih stanovanj širom po Sloveniji. Dodatni temelji so bili sprejeti v potrjeni dolgoročni politiki stanovanjskega sklada spomladi 2021 v času prejšnje vlade, v okviru katere se gradi do leta 2026, 5 tisoč neprofitnih najemnih stanovanj. Ta novela stanovanjskega zakona pa žal ne prinaša ničesar, razen nekaterih administrativno-tehničnih popravkov, tudi popravkov glede odločbe Ustavnega sodišča iz preteklega leta. 148.a člen, ki govori o teh posojilih občinskim stanovanjskim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam, pomeni prepis člena, ki že obstaja v stanovanjskem zakonu. 148. člena. Ta člen ste vi prepisali in dodali neke tehnične karakteristike, kako se mora skleniti pogodba, samo zaradi tega, da ste lahko zavajali javnost, kako ta vlada nekaj dobrega počne na stanovanjskem področju. Nič ne počne. Žal nič. Ta novela je žal razočaranje. Pričakovali smo, da bo predstavljala neko nadgradnjo tiste poti, ki je bila zastavljena v obdobju 2020–2022, in ki je nekako trasirala pričetek sistematičnega pristopa na področju gradnje neprofitnih najemnih stanovanj. Drugi del, ki predstavlja največjo problematiko v Republiki Sloveniji, so seveda previsoke cene tako tržnih stanovanj kot najemnin, kjer ste pa takoj po prevzemu mandata dvignili davek na najem stanovanj iz 15 na 25 odstotkov, ki ga je prejšnja vlada znižala. Posledica tega so seveda višje najemnine. Povečale so se v zadnjem letu dni in s tem je dostopnost do stanovanj, predvsem za mlade, še slabša. Nič od tega vi s to novelo ne popravljate, ne uresničujete, zaradi tega seveda te novele ni mogoče podpreti, ker ne prinaša popolnoma ničesar na področju boljše oskrbe tako z najemnimi stanovanji kot z dostopnostjo in zagotavljanjem možnosti za zagotavljanje stanovanj tistim, ki bi si jih želeli zgraditi oziroma kupiti sami. Zaradi tega v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke te novele ne bomo podprli. Hvala lepa. Kolegica Sukič, imate obrazložitev v lastnem imenu. kup demagogije in večni napadi na Levico, kar nekaj. Mislim, obramba, seveda obramba kapitala. Stranka, ki brani kapital in ne brani ljudi v stiski, zdaj govori, da Levica ne brani ljudi v stiski s tem, da se niža obrestna mera zato, da bodo ljudje lahko ugodne kredite dobili in tako naprej. Mislim, če to ni reševanje stanovanjske problematike, ki se ni loteval 20, 30 let nihče pred tem, potem pa ne vem, kaj je. To je seveda prvi korak v reševanju stanovanjske problematike. Levica pripravlja še nadaljnje korake in

Hvala lepa. Zakon bom podprl, ker postopoma rešuje nekatere stvari, daje pa jasna sporočila, da se odločbe Ustavnega sodišča spoštujejo, slabe zakonske rešitve nadgrajujejo in popravljajo, osnovni razlog je bila pa denacionalizacija, še prej pa nacionalizacija, ki je bila ena največjih povojnih neumnosti, napak in pa krivic. To, da pa popravljamo zgodbo na najdražji možen način v svetu, je pa ena od največjih napak slovenske poosamosvojitvene desnice, ki je državljankam in državljanom odvzela na deset tisoče in deset tisoče stanovanj. Plačujemo odmene za čas neuporabe, ki presegajo za nekajkrat vrednost osnovnega premoženja, gredo v milijone in milijone, postopki se vlečejo, ker nekateri živijo od sodno zapriseženih obresti in se pritožujejo, z objekti, s premoženjem in lastnino se v številnih primerih upravlja katastrofalno. Take denacionalizacije, ki jo bodo plačevali še moji vnuki, si ta država ni mogla privoščiti in se je ne zasluži. Zakon, ki zagotavlja jasno in zapisano do 100 milijonov evrov proračunskih sredstev na leto, bo pa pri gradnji stanovanj zagotovo imel prave prave posledice, število stanovanj bo večje. Tiste klavzule, da je nižja dohodnina pri najemu stanovanj za 2 % kaj spremenila in rešila, pa seveda ne držijo.

členu, nobene kvote, ni nobenih ugodnih posojil. Veljavni zakon v 148. členu pravi, da sklad daje dolgoročna posojila z ugodno obrestno mero fizičnim in pravnim osebam. In to isto ste prepisali v 148.a člen. Nobene obrestne mere, nobene ugodne obrestne mere niste določili, nobene ročnosti, nobene kvote posojil. Ničesar. Torej to, kar vi zagotavljate, je blef. Totalen blef in zavajanje. Drugi del, zaradi česar tega zakona ni mogoče podpreti, pa je širitev direktorske uprave na tričlansko upravo, kar pomeni povečanje stroškov, ki bo požrlo vsaj pet stanovanj, ki bi jih lahko s temi sredstvi zgradili za tiste, ki stanovanj nimajo. Zakon o javnih skladih jasno in nedvoumno določa, da sklad vodi direktor in da ga nadzira nadzorni svet – Zakon o javnih skladih. In samo za ta sklad, za Stanovanjski sklad Republike Slovenije, vi s to novelo delate izjemo in direktorja širite na tričlansko upravo. To pomeni vsaj 200 tisoč evrov letno stroškov več. Kar pomeni, da bo vsako leto eno stanovanje za tiste, ki bi bili do stanovanj upravičeni, manj. Nobene potrebe za to ni, tudi sami niste znali obrazložiti, zakaj je to potrebno. Napisali ste, da bo zaradi tega zagotovljen ustrezen nadzor nad izvajanjem nalog sklada. A, bežite no! Nadzor izvaja nadzorni svet. Torej pri vseh ostalih skladih, pri štipendijskem, preživninskem, kulturnem skladu tega nadzora torej ni, ker ga vodijo direktorji. Tukaj pa bo zdaj zaradi tega, ker bo tričlanska uprava, nadzor večji. Ta zakon je slab, je škodljiv, namesto da bi dajal, celo jemlje. Zaradi tega ga ni mogoče podpreti in ga tudi sam seveda tako kot celotna poslanska skupina ne bom podprl. Hvala lepa. Gremo na glasovanje. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo. Navzočih

Nadaljujemo **prekinjeno 5. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe v okviru rednega postopka.** Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 8. julija, ki je objavljen na e-klopi. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 4. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 16. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija k 13. členu pod številko ena. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 14. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 15. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 15. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 15. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 35. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 35. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 14. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 8. členu. Glasujemo.

Državni zbor bo **tretjo obravnavo** predloga zakona opravil na naslednji seji. Na podlagi tretjega odstavka 137. člena Poslovnika predlagam Državnemu zboru, da sprejme naslednji sklep: Predlog zakona za tretjo obravnavo pripravi Vlada. Glasujemo.

78 poslank in poslancev navzočih, za jih je glasovalo 55, proti pa nihče. (Za je glasovalo 55.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s **prekinjeno 13. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi.** Prehajamo na odločanje o predlogu za razpis navedenega posvetovalnega referenduma in odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Razpiše se posvetovalni referendum o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi. Glasujemo.

Glede posega v temeljne človekove pravice in svoboščine je pač potrebno povedati, da se mora popolnoma onemogočiti. In če nekaterim ni jasno po 30 letih parlamentarizma, kaj so posegi v ustavno zagotovljene pravice in svoboščine, jim je to pač treba zapisati, tako kot pač tudi nekaterim ustavnim sodnikom, da ustavni sodnik ni espejevec. Je pač včasih potrebno zapisati, če se zlorabljajo zakoni. In to je eklatantna zloraba in zakon je neustaven. Če torej primerjamo v sodnem postopku faze preiskave, se pravi, pred tem je potrebno preiti neke določene faze, pred policijo se preizkusi, nato državno tožilstvo, nato pride pred preiskovalnega sodnika in šele takrat, če obstoji utemeljen sum, je dovoljeno posegati tako v te temeljne pravice in svoboščine, kar neka preiskava zoper nekega posameznika, družbo ali karkoli je, da morajo biti določeni standardi izpolnjeni, dejstva in dokazi podani, da se lahko poseže v te temeljne pravice in svoboščine. Če so odsotni, je to absolutno prepovedano in prav je tako. Tukaj imamo neke zahteve za določene preiskave na podlagi nekih pisunov, na podlagi Požareporta na podlagi Nove24, in to je vse. To niso nobeni dokazi. Dokazi morajo biti jasni, določeni, morajo izkazovati, da so vsi zakonski znaki kaznivega dejanja podani. In šele takrat se potem lahko izvede kaj takšnega. Ta predlog za vpis posvetovalnega referenduma je, kar se mene tiče, zloraba. To so jasno povedali tudi najvidnejši predstavniki Da gre torej za to, da bi se pač onemogočilo v bistvu sprejetje tega zakona, da bi se določene posameznike tukaj brez enega dokaza mrcvarilo. Zakaj se jih ni prijavilo policiji? Ker ni ničesar. Samo v parlamentu se lahko torej omogoči, da se brez vsakega utemeljenega suma nekoga tukaj razgalja, vabi njegove družinske člane še pred parlamentarno preiskavo, da se posega v račune, pregleduje in tako naprej. In seveda je to popolnoma neustavno. Ta predlog zakona je treba zavrniti. Menim tudi, da bi tako odločili tudi ljudje na referendumu. Smo rekorderji po številu parlamentarnih preiskav brez vsakega epiloga. To stane. Pričnite delati.

Hvala, predsednica. Dober dan vsem še enkrat! V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Kdo se boji ljudstva? Kdo se boji volje ljudstva? Kdo se boji parlamentarne preiskave? Predlog novele zakona, na katero se nanaša Predlog o izvedbi posvetovalnega referenduma, je izjemno problematičen. Ta predlog je namenjen discipliniranju opozicije in državnega sveta, da si ne bi drznili v drugi polovici mandata kakorkoli niti poskusiti preiskovati kogarkoli, ki je blizu trenutnim nosilcem oblasti, predvsem seveda stranki Gibanja Svoboda. Svoboda. S tem predlogom zakona ščitite svojega predsednika stranke in ščitite predsednika vlade. Problematično je, zato smo predlagali ta posvetovalni referendum, ker sredi igre spreminjate pravila igre. To se ne dela, kolegice in kolegi. To se ne dela. Če bi bil ta zakon sprejet – upamo, da ne bo, upamo, da bo sprejet in potrjen posvetovalni referendum – potem bi vi omogočili in pridemo v situacijo, ko so bile koalicijske preiskovalne parlamentarne komisije ustanovljene, torej vi ste si ustanovili, kar ste želeli za ustrahovanje in utišanje opozicije, nikakor pa ne bi dovolili, da opozicija na drugi strani ali pa Državni svet, drugi dom parlamenta, nadzira vas, vaše delo, kar je nedvomno z vidika parlamentarizma še veliko bolj pomembno. Torej želite omejiti in kratiti nadzorno funkcijo parlamenta. Zaradi tega je izjemno pomembno in nagovarjam vse, da potrdimo ta predlog sklepa o razpisu posvetovalnega referenduma, da ustavimo ta škodljiv zakon zakon in omogočimo, da se stvari, zadeve glede situacije v Gibanju Svoboda in glede predsednika Vlade, raziščejo. Hvala lepa. Ali želi še kdo v imenu poslanske skupine besedo? Ne. Potem Mojca Šetinc Pašek v svojem imenu. Izvolite. (NeP):** Sama bom ta predlog za razpis tega posvetovalnega referenduma podprla. Zakaj? Zaradi tega ker menim, da zakon, spremembe Zakona o parlamentarni preiskavi, ki so bile napisane, napisane, da se na nek način v imenu zaščite prič povpraša Ustavno sodišče, v ničemer ne ukinja in ne preprečuje možnih političnih zlorab, ki smo jih deležni zdaj pri parlamentarnih preiskavah. Menim, da bi morali ta zakon spreminjati drugače in na drugačen način, kar sem tudi v svoji razpravi že povedala, kaj bi bilo treba spremeniti. Menim tudi, da ta zakon, te spremembe deklasirajo pozicijo Državnega zbora, ga postavljajo v manjvreden, drugačen položaj, ukinjajo nadzorstveno funkcijo, blokirajo nadzorstveno funkcijo Državnega zbora, in tukaj se z opozicijo strinjam. Hkrati na nek način deplasirajo tudi vlogo Ustavnega sodišča zgolj na nekega podajalca mnenj. Menim tudi, da ne glede na to, da je predlaganje posvetovalnega referenduma širši instrument in ne zgolj instrument opozicije, pa vendar mislim, da ima opozicija prav, da je lahko predlagateljica takšnega posvetovalnega referenduma. In menim, da je prav, da se o tem na posvetovalnem referendumu izrečejo ljudje, kakšne vloge želijo imeti, ali želijo ohraniti sedanje vloge, da je opozicija še naprej nadzornik vsakokratne oblasti, vsakokratne vlade, da ali ne. In to je vprašanje tega posvetovalnega referenduma, ker je to namreč intenca tega zakona.

predlog za posvetovalni referendum v tej zadevi, da si bomo na jasnem, je bil zlorabljen s strani Poslanske skupine Nova Slovenija, ker ni vaš namen vprašati ljudi, kaj si o tem mislijo, vaš namen je, da bi imeli še naprej nepopoln in deloma neustaven Zakon o parlamentarni preiskavi, kar je ugotovilo Ustavno sodišče in kar nas je pozvala, da moramo popraviti, Evropska komisija. Jaz kot predsednica parlamenta sem se lotila tega in pripravila varovalko, pa ne za opozicijo. Naj vam bo jasno, da parlamentarne preiskave niso orodje opozicije in tudi ne posvetovalni referendumi. Niso orodje opozicije, to je orodje parlamenta, pripada vsem poslankam in poslancem. In parlamentarna preiskava ima kazenska pooblastila. Naj bo to vsem jasno. In če ima kazenska pooblastila, bo ustavno omejena, tako kot mora biti vsak postopek, ki lahko posega v človekove pravice in temeljne svoboščine. Zato sem vložila ta zakon in zato bom seveda ta zakon, ko bo prišel na vrsto, podprla. In zato bom seveda zavrnila zahtevo za posvetovalni referendum, ker ni bila vložena skladno z njenim namenom. In ljudje nas niso volili zato, da bomo tukaj vlagali posvetovalne referendume in čakali 30 dni, podaljševali zakonodajne postopke, ker to je vaš namen in nič drugega. In to je jasno in to ste jasno povedali in nehajte se izmikati. Zlorabili ste institut posvetovalnega referenduma, kot ste ga že večkrat, in ga ne boste več. Želeli ali ne, ne boste več. In tudi ne parlamentarne preiskave, če bo ta zakon potem sprejet. Naj bo že enkrat red v tem parlamentu!

Mir v dvorani! Spoštovana predsednica, to velja za vse, tudi za vas. Tišina, še enkrat, spoštovane poslanke in poslanci.Obrazložitev glasu ima kolegica Grgurevič ta trenutek. Jaz bom samo povedala, da absolutno ta predlog preprečuje dosedanje politične zlorabe parlamentarnih preiskovalnih komisij. Namreč, še enkrat, brez osnove, brez podanih razlogov, ki izkazujejo neko verjetnost, da je nekdo storil nekaj narobe, se tukaj ljudi ne sme mrcvariti, sodnikov, tožilcev, zaposlenih, strokovnih sodelavcev Državnega zbora, recimo, ki se jih lotevate, žen, raznih družinskih članov, kogarkoli in tako naprej. In to se žal dogaja.

Navadno zavajanje in laži so, da se s tem onemogoča nadzorna funkcija parlamenta. To je popolna laž. Gre samo za to, da se lahko izvaja parlamentarna preiskava v skladu z ustavo in brez kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Zato bom absolutno seveda proti temu sklepu, da se razpiše posvetovalni referendum. Zadeva je nesporna in jasna.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

določenem področju«. O kakšnih kazenskih zadevah v povezavi s preiskovalno komisijo mi tukaj v tem Državnem zboru govorimo? Ne veste nekateri niti, da parlamentarna preiskovalna komisija nima nobenih kazenskih pristojnosti, ampak ugotavlja politično odgovornost in na koncu predlaga, kako naj se spremeni zakonodaja, da bo situacija v državi boljša. Če pa naleti morebiti na kakšno kaznivo dejanje, pa seveda lahko tudi poda sum naznanitve storitve kaznivega dejanja na za to pristojen organ. In to, kar ta zakon predlaga, da niti tega, kar je v 1. členu Zakona o preiskovalni komisiji oziroma v Zakonu o parlamentarni preiskavi zapisano, ne bo ta državni zbor mogel več izvajati, ne glede na to, kdo bo na oblasti, ali sedanja koalicija ali sedanja opozicija. In ker menim, da je v javnem interesu, da je parlamentarna preiskovalna komisija še vedno naprej takšna, kot je nihče ne reče, da je ni potrebno popraviti, ne pa s takšnimi ukrepi, kot jih predlaga ta zakon, ki jo bo dejansko onemogočal – menim, da je prav, da državljanke in državljani povedo na posvetovalnem referendumu, ali se strinjajo, da si parlament sam tako reže noge, po katerih zaenkrat še lahko hodi, in upam, da bo še lahko, ne glede na to, kdo bo v koaliciji in kdo bo v opoziciji. Zato bom ta predlog Nove Slovenije sam tudi podprl. Hvala lepa. Samo da bo jasno, preiskovalna komisija dela po Zakonu o kazenskem postopku, tako da bomo na jasnem. Izvolite, kolegica Godec … / oglašanje iz klopi/ Predsednica, po 19. členu vi predstavljate državni zbor, tudi tolmačite poslovnik. Vi ste, jaz sem bila šokirana, zato se mogoče malo kasneje odzivam, iz klopi povedali, da pač posvetovalnih referendumov, predlogov več ne smemo vlagati, da tega več ne smemo delati, čeprav je po poslovniku to določeno tako, kot je pač določeno, da se lahko vlaga, da je 30-dnevni rok in tako naprej. Povedali ste tudi, da dela preiskovalka po Zakonu o kazenskem postopku, kar ne drži. Najprej dela po svojem zakonu, ki je napisan. to, kar odkimavate, torej zanikate zakone, zanikate poslovnik, zanikate ustavo. Rekli ste, da ne boste več dovolili, da se vlagajo posvetovalni referendumi. Jaz pa ne bom dovolila, da se na naše poslance derete iz podiuma. Tega več ne bom dovolila, predsednica. Odhod z mesta predsednika v klopi se izvaja okoli, to vemo. To je ustaljena praksa, vendar tudi ministri tega ne spoštujejo in se sprehajajo, na to smo že enkrat opozorili. In danes, kar ste si dovolili, da ste s tega mesta napadli poslanko Slovenske demokratske stranke, z besedami, si tega ne dovolite več, predsednica. Umirite svoje živce. Jaz verjamem, da z vso gorečnostjo zagovarjate ta zakon, vas razumem, in da boste naredili vse, vse v tem državnem zboru, kar ste že dokazali, da nobena preiskovalna komisija ne bo delovala, če bo delovala seveda v smislu preiskave Gibanja Svoboda, predsednika Vlade, vas ali kogarkoli drugega. Dovolili pa ste, da preiskovalna komisija, ki jo je najprej vodila gospa Pašek in potem gospa Vonta, preiskuje poslance Državnega zbora iz Slovenske demokratske stranke, da preiskuje njihove TRR, da preiskuje TRR njihovih bližnjih, od tašč do žena. To pa ste dovolili. In če bi ta zakon, ki ga vi danes onemogočate, torej posvetovalni referendum, to preprečil, bi še rekli, okej. Torej še enkrat, predsednica Državnega zbora, po 19. členu Poslovnika postopkovno predlagam, da se umirite, da prenehate z vodenjem seje, če tega niste sposobni na način, da bi

Samo trenutek, dovolite mi, da odgovorim na dve stvari. Mislim, da sem rekla, samo trenutek, mislim, da sem rekla zlorabo posvetovalnega referenduma, bomo pa pogledali magnetogram. Če nisem rekla zlorabo sedaj popravljam, ne bom dovolila zlorabe. Drugo pa, kolegica Godec, umirite vi vašo sosedo, ker jo slišim kadarkoli pridem tjale, vedno komentira, kadarkoli se katerikoli od koalicijskih poslancev oglaša in ji kaj ni prav, komentira na glas, medtem ko, če slučajno kdo od drugih kaj pripomni, jo slišim vedno, ima neverjetno veliko za pripomniti in za povedati. In zelo dobro vem, kaj počne, tako da se ji ne bom prav nič opravičila in mi je prav vseeno, če bo to še naprej počela. In mi je tudi prav vseeno, če bo kdo drug povedal kaj nazaj, ker vem, kaj počne. Tako da vi kot vodja poslanske skupine najprej umirite svoje poslance, ker ste vi zanje odgovorni in za to, kar počnejo, če že vi mislite vzgajati vse nas druge. Toliko z moje strani. Se pa opravičujem, če sem šla po sredini, bom naslednjič na to pazila in bom šla okrog. Izvolite, kolegica Vonta, imate postopkovno, potem kolegica Tacer. **TAMARA VONTA (PS umirjeno vodjo Poslanske skupine SDS gospo Jelko Godec vprašati, katerega poslanca oziroma poslanko je preiskovala Tamara Vonta. To mene namreč nadvse zanima. Je pa res, da je niz laži, ki jih slišim od tamle in tudi od njene sosede gospe Anje Bah Žibert prav neverjeten, na vsaki seji. Tako da prosim, če mi lahko pojasni, recimo, če nekaj takega rečeš, katerega od poslancev ali poslank je preiskovala Tamara Vonta. Hvala lepa.

in sicer želela sem vas prositi, da ga opomnite in da zavarujete neko spoštovanje do naše države, ker vas je naslovil z bivša sodnica. Kolikor se jaz spomnim, se mi tukaj ne naslavljamo po naših bivših službah ali neslužbah, ki smo jih imeli pred to izvoljeno funkcijo, predvsem pa ne naslavljamo najvišjih položajev v državi, protokolarno drugi najvišji položaj, ki predstavlja našo celo državo, že zaradi tega, ker spoštujemo, mislim, da vsi tukaj, Republiko Slovenijo, pač se ne obnašamo tako, da naših predstavnikov, to se mi zdi neprimerno in upam, da bomo s to prakso tudi prekinili, ko že govorimo o tem, kaj vse si ne bi smeli dovoliti v tem prostoru. Hvala. Hvala lepa. Jaz mislim, da v bistvu nima nobenega pomena, da gospodu Žanu Mahniču jaz to še enkrat povem, saj ste mu vi povedali. Sem pa navajena od njega raznih omalovažujočih žaljivih izjav, tudi javno, tudi kje drugje, ampak se v bistvu s tem ne ukvarjam. Pa še tudi marsikdo drug je tega navajen ali pa se bo ali pa se mora navaditi oziroma upam, da se ne bo, in da bodo tudi kakšni postopki sproženi, ker to, kar počne, je resnično vsega obsojanja vredno. Izvolite, kolegica Godec. Hvala za obrazložitev. Predsednica Državnega zbora, po 19. členu, še enkrat, vi tudi vzdržujete red na sejah. Če menite, da kateri od naših poslancev dela nered, potem ga vi opozorite, ni nobenega problema. tako, kot opozorite, ne vem, ko se vam zazdi, recimo, ko preveč šumi, pa rečete, dajte se umiriti. Vašo, zdaj ne vem, ali so bile to razprave, so bile replike, so bili to postopkovni predlogi, ne vem. Moj postopkovni predlog še enkrat je, da po 19. členu, vi, ker je to vaša pristojnost in vam poslovnik daje, čeprav poslovnika ne priznavate, ga priznavate samo en del, verjetno tudi v tem delu, da pač ste vi tista, ki boste delala red, ker ste že večkrat povedali, to tudi naredite. To tudi naredite.

MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ:** No pa ustavite kolegici Godec čas, da ne bo slučajno preveč poteklo. Jaz, ko sem v klopi, sem poslanka in delujem kot poslanka in bom tako tudi delovala. Vas pa še enkrat, spoštovana kolegica Godec, kot vodjo poslanske skupine prosim, da svojo sosedo tudi vi umirite, ker neprestano, neprestano komentira, žaljivo komentira, kadar se oglasi kdo od koalicijskih poslancev, ki ji ni všeč ali pa ji ni všeč njegovo izvajanje, in to vsi slišimo. In oprostite, ko sem jaz šla iz sedeža, se je oglašala prav na glas. In seveda s svojim pokroviteljskim tonom začela, kdo se mora umiriti in kdo se mora kako se obnašati in ne vem kaj. Tako da, spoštovana kolegica Anja Bah Žibert, prenehajte s svojim pokroviteljskim tonom … ja, je smešno, ampak tako je, vi ste zdaj to zakuhali in zdaj vam povem ja, vi, vi, ker se obnašate pokroviteljsko kot vzgojiteljica do vseh nas. In tako je. Če boste končali, kolegica Godec, končajte svoj postopkovni, potem pa kolega Prosen Kralj. Jaz predlagam, sicer še po drugih členih, da se seja prekine, da se malo umirite. Ampak še enkrat, moj postopkovni predlog je po 19. členu, da pač vodite seje tako, kot je potrebno. Torej da vi vzdržujete red, ne pa da stiskate zobe z vso živčnostjo, ker vas nekdo moti, ker daje pač pripombe. Marsikdo daje pripombe iz klopi umirite – zdaj recimo letijo pripombe na mene – pa noben nič ne reče. Torej, predsednica Državnega zbora, nehajte gledati v mobitele in ekrane in se nasmihati sam sebi v mobitel in ekran tako, da vidi že cela država, ampak vodite seje tako, kot je to potrebno. Če tega niste sposobni, predsednica Državnega zbora, prepustite, imate tri podpredsednike, za katere mislim, da zelo dobro vodijo seje, veliko bolj umirjeno, brez vmesnih skakanj z besedo, razprav, kar vi počnete. Niti ne vemo, ali ste se prijavili k postopkovnemu ali razpravi. Vodite Vodite sejo po 19. členu, delajte red. Kolegici Vonta bom pa odgovorila, in sicer naj pogleda magnetogram, kaj sem rekla. Preiskovalna komisija, ki jo je nekoč vodila gospa Pašek in jo sedaj vodi gospa Vonta, preiskuje, preiskuje poslance Slovenske demokratske stranke, gleda njihove TRR, TRR, torej bančne račune njihovih najbližjih, tudi tašče in tako naprej. Koga, pa gospa Vonta dobro ve. Ne gre samo za enega, gre za več. Nisem pa rekla, da ona preiskuje, sem rekla, da preiskovalna komisija to dela in so vsi podatki noter. Če ne ve, čemu predseduje, to pa ni več moj problem. Torej, predsednica Državnega zbora, še enkrat, postopkovni predlog je, da vzdržujete red na seji enako za vse. Enako za vse – česar zdaj pač ne počnete in da končate s tistim, kar vas moti pri vodenju, torej mobiteli in ekrani, da jih daste na stran in da ste osredotočeni na sejo Državnega zbora. Hvala lepa, kolegica Godec, kar sami sebi to ponovite! Jaz vas gledam, kolikokrat vi gledate vaš mobitel, to je smešno. Izrekam vam opomin glede na to, da boste mene tule žalili, da se jaz nasmiham in ne vem kaj. Bomo kar

med postopkovnim o temi, ki ni postopkovni predlog. Govorila je o tem, kako se gledajo računi na neki drugi preiskovalki, kjer pa so bile, a veste, to pa tudi preiskuje policija, recimo, ker kadar so podana dejstva in dokazi, se prijavijo policiji in takrat se preiskava in preiskovalke lahko vodijo. Medtem

materiji med postopkovnim predlogom. Prav tako pa naj si prebere, prosim, etični kodeks. Takšno obnašanje vodje poslanske skupine do predsednice parlamenta, kot do neke smrklje ne vem kje, ki se obnaša na vaš način, da ji govorite, naj umiri svoje živce in kako je kaj sposobna ali ni sposobna in kdaj gleda, je, a veste, nekulturno, je naduto, je vzvišeno. In dajte eno sejo poslanske skupine nameniti etičnemu kodeksu, zadnji ste vi med temi, ki bi lahko tukaj govorili o tem, kako se obnaša. In zaslužite si tudi iz tega razloga en opomin kot vodja Poslanske skupine SDS. No, jaz zagotovo nikomur ne bom govorila, kako naj, ne vem, kakšna ima čustva, živce in ne vem kaj in tako naprej. Izvolite, kolega Prosen Kralj, potem pa kolegica Vonta. nisem mislil dvigniti roke v tem postopkovnem predlogu. Tudi ne vem, če bom uspel formirati ta postopkovni predlog, ampak se bo nekako navezoval, je enak, kakor je postopkovni predlog šefice oziroma vodje Poslanske skupine SDS, o vodenju te seje. Glejte, predlagam, da naslednjič, ko se gremo v Državnem zboru neke osebne obračune na podlagi nekih karakteristik ljudi, da se nemudoma take stvari ustavijo. Mi sprejemamo tu zakone in prosim za eno zbranost, za eno resnost. To, kar se zdaj dogaja, sodi v otroški vrtec; pa še vprašanje, ali sodi tja. Tako da v bodoče ... težko je nasedati takim provokacijam z ene in druge strani, ampak jaz mislim, da če vsak premore toliko samokritike in pometa pred svojim pragom najprej, bo tudi delovanje tega državnega zbora bistveno drugačno. Tako da enak predlog kot prej in še enkrat, ustavimo take prakse, ker to ne vodi nikamor.

katerega poslanca in poslanko, njihove sorodnike in TRR ne vem koga je raziskovala Tamara Vonta. Ker to pa ni več šala! In takšnih pa tukaj ne boste kar tako mimogrede spuščali. Še enkrat vas sprašujem, katerega poslanca ali poslanko je preiskovala Tamara Vonta, njegove račun TRR in račune njegovih sorodnikov. Prosim, da to razjasnimo zdajle tudi zaradi ljudi, ki to gledajo. Ker kar takole povprek pa ne boste trobezljali vse sorte stvari! Hvala.

Dobro, dobro, hvala lepa, bomo šli naprej, bomo šli naprej … Aha, še kolega Reberšek je.

Spoštovana predsedujoča, prej je nekdo nekaj rekel, da nismo v otroškem vrtcu. Jaz vam lahko rečem, da je tam večji red kot tukaj noter, ker otroci natančno vedo, kakšna so pravila, kaj je prav in kaj ni prav. In zdaj bom povedala, kaj ni prav. Ni prav, da ima predsednica Državnega zbora dvojna merila. Ni prav. Ni prav, da predsednica Državnega zbora govori, da sem jaz komentirala zadeve, ko je izšla iz klopi, torej je nisem motila, ker je že izšla iz klopi. Če sem jo motila, potem bi pričakovala, da bi me predsedujoča, ki je takrat vodila sejo, opozorila, pa me ni opozorila, ker nisem nikogar motila. Je pa res, da v tem državnem zboru meni nihče ne bo povedal, kaj smem govoriti in kaj ne, ne bo mi nihče govoril, kaj je prav in kaj ni prav, pa tudi če je predlagatelj zakona, in nihče mi ne bo govoril, da mi nekaj ne bo dovolil. Tega nikoli ne bom dovolila. Ta dvojna merila, ki jih vnašate v ta državni zbor, so škodljiva. In lahko je tudi otroški vrtec za vzor marsikomu tukaj noter. Kar se tiče pa kolegice Vonta in o tem kdo izreka laži ali ne, smo smo pa itak vajeni. Tako da jaz se s kolegico Vonta ne ukvarjam toliko, kot se ona z mano, že ve zakaj, jaz teh težav nimam, ona ima nekoliko večje. večje. Spoštovana predsednica, glede na poslovnik in glede na tudi nek etični kodeks, ki ga imamo, ne si privoščiti, da se derete tukaj pred klopmi klopmi drugega poslanca, vsaj nek intimni prostor pa vendarle verjetno poznate in prav bi bilo, da si kaj takega ne privoščite. Če je bilo karkoli narobe, bi dali postopkovno, da se me opozori. Če tega ni bilo, kar predsedujoča ni videla, potem si takega načina vendarle ne bom dovolila. Hvala lepa.

mislim, da je že res skrajni čas, da malo umirimo strasti. V skladu z 62. členom Poslovnika Državnega zbora predlagam, da se gospa Urška Klakočar Zupančič usede na svoj stol v klopi, sejo pa naprej vodi podpredsednica gospa Meira Hot.

v velikem salonu, kjerkoli, to, kar se gre Anja Bah Žibert, medtem ko razpravljajo ljudje iz Svobode, iz SD, iz Levice je mimo vseh vrtcev, gospa bivša varuška. Tako da si jaz res želim,

Hvala lepa. Dajmo presekati z obrazložitvijo glasu. Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je zlorabila institut predloga zakona, ker je želela z njim vplivati na ustanavljanje točno točno določene preiskave njene stranke. Pa to se vidi z Lune. To je povsem jasno. Ker je bil zakon vložen, skoraj hkrati s preiskavo, je bil vložen po skrajšanem postopku, čeprav gre za izjemno zahtevno ustavnopravno materijo, ste hiteli z nujno in pa izredno sejo hitreje kot Usain Bolt teče na 100 metrov. Zakonodajno-pravna služba pa ni imela časa preučitve vsebine, tako zelo ste hiteli. Če niste imeli namena vplivati na preiskavo, zakaj takšno hitenje? Vse jasno, predsednica?

Hvala lepa. Lep pozdrav še enkrat! Najprej, zgovoren je molk SD, Levice. In ne bo vam uspelo, stranka Gibanje Svoboda, čeprav se še tako trudite, da bi nas ljudje še bolj zasovražili. Ne, en nivo se bo ohranil, tudi to bo minilo in bomo delali normalno naprej. moram povedati, zakaj bom še enkrat glasoval za razpis tega posvetovalnega referenduma, ker je bilo nekaj neresnic s strani predlagateljice zakona, na katerega se ta predlog nanaša, prej izrečenih. In sicer če bi predlagateljica prebrala mnenje Zakonodajno-pravne službe na njen zakon, bi na strani 3 pod odstavkom b, Institut parlamentarne preiskave v našem pravnem redu, prebrala tudi drugi odstavek, ki razloži, da »v slovenskem pravnem redu poznamo večinsko parlamentarno preiskavo, ki jo odredi Državni zbor na podlagi predloga za uvedbo preiskave,« citiram to mnenje Zakonodajno-pravne službe, »in manjšinsko parlamentarno preiskavo, ki jo odredi na zahtevo parlamentarne manjšine, tretjine poslancev ali Državnega sveta. In manjšinska preiskava je eno od sredstev, orodij in orožij,« celo, je napisala tukaj Zakonodajno-pravna služba, »parlamentarne manjšine, ki je zagotovljeno na ustavni ravni.« O tem je tudi kolegica Šetinc Pašek prej govorila in zaradi tega smo mi vložili ta predlog za razpis posvetovalnega referenduma. Naj ljudje povedo, naj ljudje odločijo, ali bomo ohranili to močno orožje manjšinske parlamentarne preiskave. Vi ste si svoje ustanovili, izvajate pritisk in discipliniranje opozicije, ne dovolite pa, da bi opozicija nadzorovala vas, kar je pa v parlamentarizmu najbolj normalna stvar. Mimogrede, zakon po mnenju Zakonodajno-pravne službe ne, v bistvenem, izpolnjuje odločbe Ustavnega sodišča. Še en razlog. Glasoval bom za razpis posvetovalnega referenduma. Okej. Sedaj odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Razpiše se posvetovalni referendum o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi. Glasujemo.

ni sprejel. In sedaj prekinjam sejo za 10 minut, hvala lepa in zaključujem to točko dnevnega reda za 10 minut in nadaljujemo ob 14.53.